прекратете гласуването.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. Създава се чл. 26а: „Чл. 26а. (1) Членовете на Висшия съдебен съвет предприемат необходимите действия за получаване на достъп до класифицирана информация. (2) Член Член на Висшия съдебен съвет, който не е получил разрешение за достъп, не може да участва в заседанията, когато се обсъждат материали и документи, съдържащи класифицирана информация, и не се запознава с тях.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има направени предложения по този текст. Има ли други народни представители, Ще го подложа на гласуване, но няма пречка. Припомнете го, господин Стоилов. Госпожо председател, няма да представям допълнителни мотиви, а само в поредицата на представените текстове, от които трябва да се вземе решение. Текстът на предложението, което направих, с уточняване на редакцията му по ал. 2:

може да се отнеме, когато срещу него е започнало наказателно производство за умишлено престъпление или производство за налагане на дисциплинарно наказание.”

е прието. Има предложение на народния представител Емил Василев. Припомням съдържанието на неговото предложение: „На кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет служебно се извършва проверка за достъп до класифицирана информация в едномесечен срок от тяхното номиниране.” Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емил Василев.

не е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 4 в редакцията по доклада на комисията.

прегласуване. Да отхвърлим текста и да запазим достойнството както на магистратите, така и нашето собствено достойнство. Ако това не го направите, просто ви казвам: непосредствено след Нова година ще сезираме Конституционния съд

Гласуваме § 5 по доклада на комисията. прекратете гласуването.

господин Корнезов за отхвърляне на този текст. Такова предложение са направили народните представители Христо Бисеров, Четин Казак и Митхат Метин.

въпреки лекия процедурен гаф, искам да обясня защо гласувах „против” при предишното гласуване. Смятам, че с този текст нарушаваме чл. 117 от българската Конституция, в който се казва, че има разделение на властите и Конституцията гарантира разделението на съдебната от изпълнителната и законодателната власти. Гласувах „против”, защото смятам, че с този текст нарушавате чл. 130 от Конституцията, където изчерпателно са изброени условията, на които трябва да отговарят членовете на Висшия съдебен съвет и там няма допуск до класифицирана информация. Гласувах „против”, защото с този текст нарушаваме няколко важни решения на световни и международни организации като тези на ООН, Хартата за правата на съдиите, приета в Страсбург, няколко решения на Съвета на министрите към Европа, които казват еднозначно: назначаването, повишаването и преместването на магистрати, съдии, следователи и прокурори, не може да зависи от орган, който е в изпълнителната и в законодателната власти; че може да се изпълнява само от орган, в който членуват магистрати. На трето място гласувах „против”, защото с този текст не зачитате мнението на Върховна Висшия съдебен съвет, по същество на цялата гилдия. Пренебрегвате мнението на всички професионалисти, които ви казват, че текстът освен противоконституционен е и антидемократичен, защото посяга на разделението на властите. Гласувах „против”, защото смятам, че с този текст целите единствено да постигнете политическата си цел като партия ГЕРБ, да овладеете съдебната система и да я подчините на волята на изпълнителната власт. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Уважаеми колеги с оглед на приемането на предложението на госпожа Колева, предлагам на вниманието ви редакция на комисията за § 187,

Искам да обърна внимание на народните представители, предстои ни гласуване. От 21-ви този месец има Решение на Конституционния съд, № 17

Конституционният съд възприе нашето становище и обяви § 16 по същия начин за противоконституционен. Сега какво правим? Даваме сила на една правна норма към 1януари 2010 г., връщаме 12 месеца назад закона.

не е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията за подкрепа по принцип § 187 в редакцията, предложена ни от господин Ципов.

Моля да се отрази в протокола: след приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт отдел „Финални текстове” да прецизира поредността на параграфите, вътрешните препратки и препратките към параграфите от гледна точка на правната техника. В движение променяхме номерации и очаквам изненади.

№ 054-01-57, внесен от народния представител Любен Корнезов, и № 054-01-61, внесен от народния представител Искра Фидосова и група народни представители, за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс „Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на закона.

което е оттеглено. Параграф 1. Има предложение от народния представител Христо Бисеров - § 1 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Любен Корнезов - § 1 да придобие следното съдържание: „В чл. 35, ал. 3 след думите „Министерски съвет” да се добавят думите „както и за престъпления, извършени по поръчение или изпълнение на решение на организирана престъпна група”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Четин Казак и Митхат Метин - § 1 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Михаил Миков и Мая Манолова - § 1 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

се заменят с „244а-246”, думите „321, 321а” и „чл. 354в, ал. 2 – 4” се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „освен подсъдните на специализирания наказателен съд по чл. 411а”.”

С оглед създаването на тези специализирани съдилища, с които практически предрешихме и въпроса за съдебната власт, аз съм направил предложение, само че в ал. 3, ако е пред вас, Софийският градски съд, който е в системата на съдилищата, има специфична компетентност за престъпления, извършени от лица с имунитет, респективно Министерският съвет. Аз ви предлагам наред с това Софийският градски съд, Съдебната палата да разглежда и дела от организираната престъпност. Проблемът се решава само с тези няколко думи, които са вкарани в чл. 35, ал. 3 и всичките ви проблеми няма да стоят, както вие си ги представяте. Пак казвам, става въпрос за около стотина дела, които могат да бъдат разгледани от Софийския градски съд, където действително има и много компетентни съдии, разбира се, прокурори в Софийска градска прокуратура. Моля, това мое предложение да бъде гласувано, ако въобще преминаваме към гласуване на НПК. Надали е разумно, разбира се, в тези часове, пък и чакаме да чуем министъра да се занимаваме с наказателен процес сега, в момента. Благодаря.

Втора реплика? Няма. Дуплика, господин Корнезов. (КБ): Младият колега вече няколко пъти ми прави реплики. Колега Ципов, моите уважения към Вас. Работили сме не само в този парламент заедно. Явно Вие не правите разлика между съдебната ни система, както е изградена така по Конституция, и това, което създавате извън нея. Няма смисъл сега тук да говоря що е това специализиран съд, що е извънреден съд. Разбира се, че Софийският градски съд – някой досега да е чул да кажа, че е извънреден или е специализиран? Разбира се, че не е. Има ал. 3 и сега съществува. С тези три думички, които ви казвам, вие ще си решите проблема. Аз искам да ви помогна, ама за това трябват и знания. Други народни представители? Дебатите са закрити. Минаваме в режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Корнезов, което комисията не подкрепя.

не е прието. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Христо Бисеров, Четин Казак

Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 1, съгласно доклада на комисията. Гласували 112

Изказвания? Няма. Подлагам на

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров за отпадане на параграфа, което комисията не подкрепя.

(КБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Втори ден българският парламент чака вицепремиера министър Цветанов по искане на парламентарни групи. Той е в залата, очевидно не за да вземе отношение по закона, който се приема в момента. момента. Моето процедурно предложение е временно да прекъснем заседанието, да чуем вицепремиера господин Цветанов и след това да продължим със заседанието. Съгласете се, че не е нормална обстановката, в която има едно очакване той да бъде изслушан, а в същото време да се дебатира важен законопроект. Така или иначе, този дебат по НПК няма да бъде претупан така, както бяха претупани други законопроекти. Нека да чуем вицепремиера. Предполагам, че това е една от поредните хватки на управляващите да си дисциплинират групата, тъй като неговото присъствие предполага присъствие на депутатите от мнозинството, но нека да чуем вицепремиера и след това спокойно да продължим дебата по Наказателно-процесуалния кодекс. Това е моето процедурно предложение. Госпожо Манолова, Вашето процедурно предложение не намира опора в правилника. (Оживление. Смях.) Членовете на Министерския съвет могат да поискат думата винаги, когато я пожелаят. До момента господин Цветанов не е заявил такова желание. Освен това с оглед върховенството на Народното събрание в парламентарната република като законодателна институция, смятам, че не ние трябва да се съобразяваме, ние имаме предвидена програма и вървим по нея.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

Комисията по принцип подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5: „§ 5. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: „(3) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по дела, подсъдни на Специализирания наказателен съд, се дава предварително от неговия председател или от изрично оправомощен от него заместник-председател.”

2, т. 4 от правилника, правя процедурно предложение за отлагане на разискванията по тази точка до приключване на изслушването на министъра на вътрешните работи, след което да продължат разискванията. Именно, отлагаме разискванията по тази точка, министърът на вътрешните работи бива изслушан, след което продължаваме разискванията и гласуването. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

е още една решителна крачка към полицейската държава – става дума за специалните разузнавателни средства. Абе, да се подслушва!

По данни, изнесени в пресата, само за тази година са подслушвани, и то официално над 100 хил. човека,

и казваме: именно този специален съд, дето ние ще го назначим председателят, респективно упълномощеното от него лице, ще дава разрешението за подслушване. Защо специализираният съд ще дава разрешението?! Защо да не ги дават обикновените съдилища? Може ли някой да ми обясни? Надали! Господин вътрешният министър вероятно е специалист по специалните разузнавателни средства, да дойде да ни каже. Още нещо, този, който иска подслушването, тоест използването на специалните разузнавателни средства, винаги ще отиде при този председател на специалния съд, било то Окръжния, било то Апелативния, за да му даде разрешението. Това са оперативни данни, делото не е висящо в съда, даже може и да няма образувано още дело и не е вярно това, което вие четете, господин Анастасов – ако е било подсъдно – то въобще няма подсъдност още, има само оперативни данни, може нищо да не излезе. Да оставим, че само около процент – процент и половина от сега използваните специални разузнавателни средства са все пак някакво доказателство по делата. Винаги може да се напише: „Моля, дайте ми разрешение и те ще ми дадат, разбира се, защото и съдиите, особено пък в специализирания съд ще бъдат под натиск на изпълнителната власт.” Затова, уважаеми народни представители, предлагам, а виждам, че и други колеги са предложили – този текст да отпадне, § 3, който става § 5, тоест чл. 174 и да си остане досегашният ред. Нищо не налага да даваме толкова много власт, да съсредоточаваме толкова много власт върху този извънреден съд. Бумерангът нали знаете, той се връща, не мислете, че сте вечни!

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Този дебат може би трябваше да се води след един задълбочен анализ на тенденцията в прилагането на специални разузнавателни средства и резултатите от тях. Впрочем вземам думата със съзнанието, че трябва да го добутаме до новинарската емисия, за да може пряко да се включат телевизиите, да дадат каквото трябва и след това да ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правите предложение за пряко предаване? РУМЕН ПЕТКОВ: Не, не, аз не го правя, аз го констатирам, че ще има. В годините ползваните специални разузнавателни средства са варирали в различни мащаби. 2007-2008-2009 г. те са били между 6 и 8000, ако не греша. За миналата година, както е известно, те са 12 000 , за тази година скромната ми прогноза е, че ще бъдат не по-малко от 15 000. Тук има два въпроса. Първият е: какво налага увеличаването и ползването на специалните разузнавателни средства? Каква е резултатността от тях, разбира се? Вторият, при тази натовареност какво е времето, в което се изготвят веществените доказателствени средства? Аз твърдя, че през 2007, 2008, 2009 г. то беше 3 дни. Гадая, че днес е 3-4 месеца. Когато разширяваме спектъра на хората, които разрешават на длъжностните лица тяхното ползване, ние поемаме риска да разширим, да увеличим и броя. Не говоря за това, че в случая председателят на специализирания или извънреден съд, който както иска така да го разбира, ще си разрешава нещо, което иска неговото ведомство. Още нещо искам да подчертая. В залата има хора, които знаят каква е значимостта на предоставянето на вещественото доказателствено средство в прокуратурата. Неговото забавяне на 3-4 месеца, в някои от случаите може да го обезсмисли. да го обезсмисли. Дами и господа народни представители, моля ви да бъдем много внимателни, когато вземаме тези решения, защото в един момент можем да създадем условия за невъзможност да бъдат реално и ефективно ползвани специалните разузнавателни средства, подготвени веществените доказателствени средства към тях и предоставени в прокуратурата. Пак казвам, в залата има хора, които много добре разбират за какво става дума. Групата на „Ура, дайте да дадем!” да я сведем до минимум, за да можем да вземем едно разумно решение, което отговаря на интересите на държавата, на ефективността на борбата с организираната престъпност и престъпността като цяло, но и на потенциала на службите, които имат съответни задължения при ползването и реализирането на специалните разузнавателни средства, подготовката и предоставянето на веществените доказателствени средства към тях. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Имате думата,

уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа, става въпрос за един текст, който ще концентрира разрешенията по използване на специални разузнавателни средства на две места. Ако презумпцията към всички останали председатели на административни единици, на окръжни и на апелативни съдилища, изразявана многократно от министъра на вътрешните работи от началото на годината, е, че те са корумпирани, че са престъпни, то кое гарантира, че тези двама души, които ще издават разрешенията за цялата страна, защото съдът отменя териториалната компетентност, са единствените чистите и светлите? Кое гарантира, че те няма да са подложени на корупционен натиск или на политическа зависимост? Защото много по-лесно ще се управлява този процес, аз разбирам, тогава, когато това става на две места. Лошо е, че обсъждаме предметната компетентност на този съд по-късно – става въпрос за дела за безстопанственост. Става въпрос за достатъчно дребни престъпления, които ще вървят през този съд. Но още по-лошото е, уважаеми дами и господа, че това е един предварителен процес. На ранната фаза исканията към този съд няма да се правят от прокурора. Те могат да се правят, включително за разрешаване, от оперативните органи. Те ще квалифицират дали престъплението е убийство, причиняване на смърт по непредпазливост или просто няма престъпление. Те ще квалифицират, не съдът с оглед очертаната предметна компетентност на едно място. Случаят в Горна Оряховица е един типичен, когато една ранна квалификация на хора, които не са имали търпението да изчакат – има ли престъпление от обективна страна, дали се е случило престъпление от обективна страна...

разрешението за използване... подсъдни... неговия председател... и се казва – двама председатели, и накрая „предварително”. Защо предварително? Нямате ли, уважаеми дами и господа, доверие в председателите на окръжните и на апелативните съдилища днес? РЕПЛИКА: Не. МИХАИЛ МИКОВ: Да, чувам подвиквания: „Не!” Кажете го и от трибуната! Толкова е широк кръгът от предвидени състави по цялата територия на приобщаване на лица, свързани – забележете, че ако има 2-3 престъпления, само заради едно, отива в специализирания съд. Каналът на специалните разузнавателни средства се концентрира на едно място. За какво дава гаранции това? За по-добър контрол ли? Или там ще изберете някой светец, който да не подлежи на натиск – бил той корупционен, политически или някакъв друг? Ето, това се предлага в този текст. Затова ние сме предложили този текст както досега, да се дават от окръжните председатели, от апелативните председатели. Или какво казват? Ние имаме доверие на тези съдии – председатели на съдилища, да съдят, да правораздават, но им нямаме доверие да дават разрешение за специални разузнавателни средства?! Това звучи от този текст – по тези състави, по които ние предварително ще подозираме, че може би е извършено престъпление, а по-късно, когато прокуратурата направи квалификация, да не говорим за съда, да се окаже, че престъплението е по друг състав. Защото исканията за специални разузнавателни средства се правят на много ранен етап, ранен етап, когато квалификацията и от обективна, и от субективна страна не е изчистена, не е изяснена. И вие концентрирате тази дейност на две места – в спецсъда, и казвате, че не е извънреден, а той е прекрасен такъв! Времето ми изтича, но и вашето време много бързо ще изтече, когато действате по този начин, когато тази вулгарна полицейщина се превръща в начин на работа с Наказателно-процесуалния кодекс. (Ръкопляскания

Благодаря. Аз се учудвам защо този текст не е оттеглен или отхвърлен от Комисията по правни въпроси, след като въпроси, след като група народни представители, подкрепени от комисията, промени първоначалната идея на законопроекта за така наречената персонална подсъдност на делата, разгледани от специализирания наказателен съд, и се отказа от тази персоналната подсъдност на така наречените лица с имунитет. Изведнъж ние се отказваме от персонална подсъдност за тези лица пред специализирания наказателен съд, но, парадоксално, разрешаването на специалните персонално и специализирано го даваме само на специализирания наказателен съд или на апелативния специализиран наказателен съд.

съдии, прокурори и следователи, когато делата са срещу тях, или по-скоро те дори не са дела, а някаква оперативна информация, подозрение и т.н. за извършени престъпления,

да се прехвърля, да се концентрират тези разрешения само в тези две специализирани

за постигане на някаква по-висока степен на специализирана компетентност. Но ако този процент е нисък, както предполагам, че е, тогава? Тогава наистина остава тезата, която беше развита, че ние нямаме доверие на председателите на обикновените съдилища, въпреки че те и досега разрешават масово, дават разрешение за използване на се концентрира това правомощие по абсолютно произволни показатели и критерии, без въобще да е ясно дали наистина се касае за такъв вид престъпление, защото искането, както стана дума, е на достатъчно ранна фаза, преди обвинението въобще да е избистрило направленията, по които ще оформя и ще поддържа обвиненията и съответните състави, ще се ще се концентрира огромен брой искания за разрешения за използване на СРС към тези два нови специализирани съдебни органа. Това за мен и за Парламентарната група на ДПС е абсолютно необосновано. То е вредно и ще доведе наистина до още по-голяма безконтролност, избирателност и поръчковост при разрешаването на използването на СРС-та. Благодаря ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

госпожо председател! Уважаеми господин Казак, не безконтролност, а контрол върху двете места, в които по цялата територия ще се решава този въпрос, според една достатъчно ранна, предварителна квалификация. Оттам ще минават тези разрешения, за да може да се знае къде точно да се натиска – тогава, когато примерно няма достатъчно основание за разрешение. Не безконтролност! А контрол, за да няма разпръснатост по територията. Защото на някои места един съд може да откаже, а друг – има една практика, трета, четвърта. Нека да се знае, че този съд е съд за тази работа: контрол на едно място! Така че аз не говоря за безконтролност! Аз говоря за точно обратното – пряк контрол на конкретните точки, в които се концентрира тази дейност. Аз пак казвам, предварителна дейност! Утре, когато се пише обвинителният акт, може да се окаже, че става въпрос за съвсем друго престъпление фактите, които са събрани, да не сочат на това, което е подсъдно на специализиран съд. Но важното е оттам да мине дейността по използването и прилагането на специалните разузнавателни средства. Благодаря ви.

статистиката за поискани-получени и поискани-отказани СРС-та от обикновените съдилища след година-година и половина-две години, когато този съд ще заработи,

Госпожа Корнелия Нинова.

Дайте някакви аргументи за това предложение, бе хора! Дайте юридически аргументи, да речем: „няма друг начин да се разкриват престъпления” или „няма друга процедура, по която да се събира тази информация”. Е, нямате ги тези юридически аргументи! Дайте процесуални Не можете да дадете и процесуални, защото и досега съществува процесуален начин да се разрешава използването на СРС-та от окръжните съдилища. Дайте статистически аргументи! Например статистика, че по този начин се е увеличила разкриваемостта на престъпленията, на организираната престъпност. И такива нямате.

натоварена, капсулирана вътре в себе си, да използва и специалните разузнавателни средства за специални задачи и мисии. Господин Анастасов, споделяте ли тезата, че когато се увеличава кръгът на лицата, които могат да дават разрешение за използване на СРС-та, се увеличава възможността за злоупотреба? Теоретично! И не е ли присъствието на господин Цветанов в момента в залата най-голямото доказателство за злоупотреба със Защото той е тук именно по тази причина: да обясни пред парламента защо наруши закона, защо злоупотреби с използването на СРС-та и защо се стигна дотук по случая в Горна Оряховица.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моята позиция е категорично този текст да отпадне! Наред с изложените до момента мотиви за неговото отпадане искам да насоча вашето внимание върху следния мотив. Ние тук поставяме пред много сериозно съмнение основна презумпция в наказателното право, а това е презумпцията за невинност до доказване на противното. Ние предопределяме наказателния процес още в неговия начален стадий, като решаваме той на кого е подсъден по една предварителна фаза. Считам, че тук ние нарушаваме основния принцип в българското наказателно право и това е презумпцията за невинност до доказване на противното. Ето защо настоявам този текст да отпадне! Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Анастасов. ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да направя декларация от името на нашата парламентарна група. Предполагам, че ползвайки конкретния повод по един конкретен текст, който представя даването на разрешения от председателя на специализирания съд за ползването на специални разузнавателни средства, бяха направени политическите изказвания отляво и отзад отдясно. В общи линии, казахте някои верни неща, но те са си верни само за вас. Тъй като успяхме да ви лишим от аргументите да приказвате повече, в момента правите изказвания, които нямат нищо общо с конкретиката и с предложените текстове по НПК.

„Очевидно е ясно, че българските власти възприемат решението, с което не се въвеждат специални мерки за гарантиране прилагането на закона, а по-скоро се предприемат мерки, за да се гарантира, че съдилищата и прокурорите прилагат правилно законните правила, свързани с организираната престъпност и корупцията, което очевидно досега невинаги ставаше.” Цитат! „Друг проблем, по който българските власти полагат сериозни усилия да решат, е постигането на географско разделяне между мястото на съдене на членовете на организирани престъпни групи и района, в който действат тези организирани престъпни групи…” (Шум и реплики от независимите

„Като цяло проектозаконите не пораждат основни проблеми във връзка със спазването на европейските стандарти. Има няколко момента, които следва да не се забравят при въвеждането на измененията и допълненията, за да се избегне ненужен риск от нарушаване на европейските стандарти. Въпреки това те са по-малко от значение в сравнение с огромната задача за борба с организираната престъпност и корупцията. Фактът, че третоинстанционният съд е Върховният касационен съд, е още една гаранция, че превишаването на пределите на нормите в законите може да бъде компенсирано от съдебната практика на този съд и на българския Конституционен съд. Прилагането на практика на тези проектозакони може да покаже какво е тяхното реално качество.” Имам молба: да говорим по същество. Господин Анастасов, бихте ли уточнили изказване ли направихте, или от името на парламентарна група? Беше шумно в залата и не Ви чух. Явно е, че не може да се направи реплика на изказване от името на парламентарна група. Това обаче не ми спестява правото да поискам процедура за отлагане на § 3, защото от току-що чутото изявление от името на Парламентарната група на ГЕРБ става ясно, че становището на Венецианската комисия е аргумент в полза на § 3. Ако това е аргумент в полза на § 3, не само вие, колеги от ГЕРБ, следва да се възползвате от този аргумент. Мисля, че коректността изисква да размножите това становище на Венецианската комисия, с това становище да разполагат всички парламентарни групи,

моля да подложите на гласуване процедурата ми за отлагане на § 3 и да се върнем към разглеждането му, след като всички парламентарни групи получат това толкова важно становище на Венецианската комисия. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за прегласуване на предложението, което направиха колегите от Движението за права и свободи. И аз не разбирам защо се демонстрира такава некоректност, в това число и от парламентарната трибуна, за съжаление от един уважаван народен представител, какъвто е господин Анастасов, да се изчете едно становище, с което не разполагат парламентарните групи. Това становище да не би да ви е изпратено за лична употреба на вас или на ГЕРБ? Преди да го изчетете, поинтересувайте се дали то е раздадено, дали са запознати парламентарните групи. (Реплики от ГЕРБ.) След десет дена парламентарен мазохизъм не ми обяснявайте какво трябва да четем по сайтовете. Вие сте длъжни да представите това становище, което се очаква, за което толкова много приказки се изговориха, което е толкова необходимо тогава, когато се приемат важни текстове. Вие ми казвате: има го на сайтовете. Защо го четете тогава от парламентарната трибуна? Какво искате да ни докажете и какво не показвате? Това е некоректност. Това е абсолютно безотговорно отношение към важни текстове и важни законопроекти. Моля да бъде прегласувано. Подлагам на прегласуване § 3 по вносител, който получава номерация по доклада на комисията като § 5 – процедурното предложение за отлагане разглеждането на този текст.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, по начина на водене – Вие сте опитен юрист, вече и опитен председател на Народното събрание, може би заради умората, късния час допуснахте една много съществена грешка. Знаете много добре, че от името на парламентарна група не може да се правят изявления по темата, която се обсъжда по конкретната точка от дневния ред, която е предмет на дебати. Първо. Второ, становището на Венецианската комисия, избирателен абзац от което прочете господин Анастасов, беше именно във връзка с двата законопроекта Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, който е предмет на обсъждане по точката от дневния ред, която върви Трябваше да прекъснете изказването от името на парламентарна група от господин Анастасов, защото то противоречи на правилника и е недопустимо да се правят изявления от името на парламентарна група по точка, която се обсъжда в момента.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

приема този параграф без всички народни представители да са запознати в детайли със становището на Венецианската комисия. Защото на слух това, което беше прочетено, може да се разбере, че става дума за подсъдността в рамките на промените в НПК и работата на тези специализирани съдилища. Само че в § 3 фактически се предопределя квалификацията на всяко едно престъпление на разследваща фаза, не на съдебна фаза. И това е сериозен, фундаментален проблем, който предопределя по какъв начин ще се третира и задава посоката на развитието на наказателния процес, което е изцяло неприемливо от гледна точка независимостта и безпристрастността на съдебната система. И с § 3 всъщност се затваря един цикъл на създаване на специализиран съд, който ще бъде изцяло подчинен на изпълнителната власт по своето същество. Защото начинът на селекцията на съдиите, проверките от Държавната агенция „Национална сигурност”, която е подчинена на министър-председателя и на ресорния вицепремиер, ще предопределя състава, той ще може да бъде контролиран от изпълнителната власт. С целия този законопроект вие нарушавате един основополагащ принцип в българската Конституция за разделението и независимостта на една от различните власти – изпълнителната, законодателната и съдебната. Няма спор, че ако прегласувате и този § 3, и другите спорни тези текстове ще бъдат внесени в Конституционния съд, защото все още не сте отменили Конституцията на И това е основният въпрос. Защото създавате съд, който да бъде удобен на управляващата партия, който да бъде кадруван от управляващата партия, който да използва СРС-та много по-масирано. Стои един много сериозен въпрос. Той беше повдигнат вече в дебатите по този параграф какъв е обемът, обхватът, изобщо процедурите и, разбира се, ефективността на специалните разузнавателни средства, които се използват в България днес. Има всички индикации, че броят на специални разузнавателни средства, които се използват през тази година, е увеличен 2-2,5 пъти. Става дума за десетки хиляди български граждани най-малко, а с всички, които разговарят с тях, стават стотици хиляди български граждани. И това много добре отговаря на цялата философия на управляващата партия, която по същество изкарва всички българи престъпници. Едни след други, различни съсловия. Последният пример е с Горна Оряховица, по който надявам се все пак да чуем и министъра на вътрешните работи, беше всъщност квалификация не само на лекарите, които бяха обвинени в предумишлено убийство, на конкретните лекари, а и морална присъда на цялото съсловие. Това е политиката на вашата партия. Затова предлагам действително или да се отложи – очевидно не желаете да се направи, не желаете да се съобрази парламента със становището на Венецианската комисия, запознавайки се с него, и да отпадне този текст.

или колегите, които са вносители. Посочете го този текст тук, пред всички, че ДАНС ще проверява тези съдии, които ще бъдат избирани от Висшия съдебен съвет, а не назначавани. Знаем кой избра този Висш съдебен съвет. Благодаря ви. С нетърпение очаквам да чуя този параграф.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 Там се дават именно пълномощия на Държавната агенция „Национална сигурност” за достъп до класифицирана информация да осъществява такива проверки и по отношение на членовете на Висшия партиен съвет, които ще избират специализирания съд. По този начин се създава определен контрол. Това е толкова очевидно. Опитвате се да го завоалирате, разделяйки нещата в два закона, само че те излизат на повърхност, на бял ден. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?

Благодаря Ви, госпожо председател. Предвид изключително важните обстоятелства, които представи господин Анастасов

изчитане на услужливо подбрана информация, но да приемем, че все пак това е неволно от страна на господин Анастасов. С оглед на изключителната важност на текстовете, които ни предстои да гласуваме,

Обявявам 15 минути почивка. Заседанието продължава в 19,45 ч. (След